Dobro jutro svima. Krećemo sa današnjom sjednicom. Krećemo kako smo i najavili jutros kada smo se razilazili u 1,15 iz dvorane sa - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 118. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. svi smo se zbunili. Gledamo ima li zahtjeva za stanku. Evo prvo jutro da nema. Hvala vam lijepo. Krećemo sa predlagateljem. Ja bih vas molila gospođo državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Sanja Mišević da nam kažete uvodno izlaganje. Dobar dan svima, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Konačni prijedlog ovog zakona koji ima jedno dugačko nezgrapno ime, a zove se Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznene evidencije, rehabilitaciji odnosi se na usklađivanje sa Zakonom o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 31.12.2016. godine, a pobliže uređuje način na koji će se izvod iz kaznene evidencije moći pribavljati za kandidate za lokalne izbore. novota se uvodi u toliko što će se potvrda moći izvaditi i putem sustava e-Građani. Općinski sud i stalne službe Općinskih sudova će moći, dakle izdavati građanima podnositeljima zahtjeva potvrde, a onda ukoliko takva potvrda ukazuje na to da je osoba kazneno osuđivana onda se od Ministarstva pravosuđa traži posebno uvjerenje u svrhu propisanu, dakle ovim člankom o lokalnim izborima. Evo to je sve. Hvala. Hvala vama. Krećemo sa prvom raspravom u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Nema ga u dvorani, gubi pravo na raspravu. Sljedeći u ime Kluba zastupnika MOST-a zastupnik Maro Kristić.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznene evidencije i rehabilitacije s konačnim prijedlogom Naime, ove izmjene zakona su tehničke naravi. U predmetnom Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznene evidencije i rehabilitaciji uređene su odredbe koje se odnose na mogućnost dobivanja izvadaka iz kaznene evidencije prilikom izbora zastupnika u Hrvatski sabor. Kako su nedavno izvršene izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima i također uveden katalog kaznenih djela, kako bi se omogućilo dobivanje izvadaka iz kaznenih evidencija i prilikom kandidiranja na lokalnim izborima potrebno je izvršiti i određene korekcije, odnosno izmjene Zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, osude, kaznene evidencije i rehabilitaciji koji je stupio na snagu, odnosno donesen 7. prosinca 2012. godine, a stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine osim glave 4. koja se odnosi na međunarodnu razmjenu podataka iz kaznenih evidencija, a koja je stupila na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u EU. U glavi dva tog zakona koja se odnosi na materiju kaznenih evidencija propisuju se između ostalog i načini dostavljanja podataka iz kaznene evidencije. Tako je propisano da se podaci iz kaznene evidencije za to ovlaštenim osobama izdaju u obliku općeg ili posebnog uvjerenja. Opće uvjerenje sadržava cjelovite podatke o osuđivanosti osobe, a izdaje se Zakon o propisanim ovlaštenicima kao što su sudovi, Državna odvjetništva, policija i tijela nadležna za izvršavanje kazneno-pravnih sankcija. S druge strane posebno uvjerenje sadrži tek određene podatke iz kaznene evidencije specificirane posebnim zakonom, te se izdaje za određene posebnim zakonom propisanu svrhu ograničenom krugu ovlaštenika. Dakle, takvo uvjerenje sadrži tek podatak o tome da li je određena osoba osuđivana za određeno ili određena kaznena djela propisana u posebnom zakonu. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji je izmijenjen 2015. godine zakonom o dopuni, izmijenjen je 2015. godine. Predmetnim izmjenama propisane su specifičnosti u postupku zahtijevanja i dobivanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije kako bi se osigurala provedba kontrole kontrole osuđivanosti osoba koji su kandidati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabori i omogućila provedba postupaka kandidiranja u rokovima propisanim Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. U međuvremenu izmijenjen je i Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 31. prosinca 2016. godine kojim se propisuje zapreka za sudjelovanje u izbornom procesu na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike, te njihove zamjenike i župane osobama osobama koje su osuđivane za određena kaznena djela. Slijedom toga ovim prijedlogom zakona propisuju se specifičnosti u postupku zahtijevanja i dobivanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije kako bi se osigurala provedba kontrole osuđivanosti osoba koje su kandidati na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hvala. Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, zastupnik Darko Parić. moći izdavati putem sustava e-Građani. Ono što je interesantno da jako veliki broj građana već dugo vremena traži da sve potvrde o nekažnjavanju, nevođenju postupaka i svega već par godina da Ministarstvo pravosuđa konačno omogući da se mogu vaditi za sve građane putem sustava e-Građani i kao što rekoh pozdravljam da je to učinjeno za ovaj slučaj. A ono što me interesira i što bih molio, tražio, kako god da se ova praksa sad nastavi nakon ovih lokalnih izbora i za sve građane RH jer ovo je jedan od najviše traženih dokumenta za bilo kakve oblike zapošljavanja ili bilo svega u RH. Evo toliko, hvala. vama. Odgovor na repliku. učit će i čini sve na tome da sve evidencije budu što dostupnije na ovakav jedan puno efikasniji i primjereniji način nego da se to kao što se do sada radilo u sjedištima općinskih sudova, recimo u samom procesu kandidature na lokalnim izborima očekujemo oko 60 tisuća građana koji će participirati na različitim listama i praktički bi bilo nemoguće kada bi svi oni morali vaditi te evidencije u sjedištima općinskih sudova. Dakle, ovom izmjenom zakona će oni moći to raditi i u stalnim službama, ali i elektronskim putem, odnosno putem sustava e-građani. Hvala vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepo. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. U ime kluba HDZ-a reći ću nešto o prijedlogu ovog zakona. Uvodno ću reći nešto i o samom zakonu koji sada mijenjamo. Zakon o pravnim posljedicama osude kaznene evidencije i rehabilitaciji donijet je 7. prosinca 2012. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine osim glave 4 koja se odnosi na međunarodnu razmjenu podataka iz kaznenih evidencija koja je stupila na snagu danom ulaska Hrvatske u EU. Pravne posljedice osude, rehabilitacije i postupanje s podacima iz kaznene evidencije do donošenja zakona bili su regulirani parcijalno odredbama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku. Navedeni zakon izmijenjen je 2015. zakonom o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. U drugoj glavi zakona koja se odnosi na materiju kaznenih evidencija, propisuje se ustrojstvo i vođenje kaznene evidencije, sadržaj kaznene evidencije, način upisa podataka u kaznenu evidenciju, ovlaštenici koji imaju pravo neposrednog pristupa podacima iz kaznene evidencije, te način i dostavljanja podataka iz kaznene evidencije i brisanje podataka iz navedene evidencije. Podaci iz kaznene evidencije izdaju se na zato ovlaštenim osobama u obliku općeg ili posebnog uvjerenja. Opće uvjerenje sadrži cjelovite podatke o osuđivanosti osobe, a izdaje se temeljem članka 11. zakona, propisanim ovlaštenicima kao što su sudovi, državna odvjetništva, policija, tijela nadležna za izvršavanje kaznenopravnih sankcija, tijela sigurnosno obavještajnog sustava kada traže podatak temeljem posebnih propisa, tijela nadležna za odlučivanje o stjecanju hrvatskog državljanstva, tijela nadležna za izdavanje odobrenja za nabavu, držanje, nošenje i promet oružja. S druge strane posebno uvjerenje sadrži tek određene podatke iz kaznene evidencije, specificirane posebnim zakonom, te se izdaje na određenu posebnim zakonom propisanu svrhu ograničenom krugu ovlaštenika. Dakle, takvo uvjerenje sadrži tek podatak o tome da li je određena osoba osuđivana za određena kaznena djela propisana u posebnom zakonu. Podaci iz kaznene evidencije izdaju se za to ovlaštenim osobama u obliku općeg ili posebnog uvjerenja. Ono što je bitno u ovim predloženim izmjenama, a to je da se propisuju specifičnosti u postupku zahtijevanja i dobivanja posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije kako bi se osigurala provedba kontrole osuđivanosti osoba koje će se kandidirati na izborima za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave i za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike tako da je vrlo važna novina da se te potvrde mogu izdati i u e obliku. A ono što je također važno reći, zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se općinskim sudovima nakon što stupi na snagu odluka o raspisivanju izbora. U vrlo kratkom roku takove potvrde će oni koji su zahtjev podnijeli dobiti. Na taj način ubrzava se procedura izdavanja potvrda obzirom da će nakon izmjena Zakona o izborima u lokalnoj i područnoj samoupravi biti puno veći krug osoba koje su dužne zatražiti ovakovo uvjerenje o nekažnjavanosti kako bi se mogle kandidirati u odnosu na prijašnju situaciju koju smo imali. Provedbe ovako predloženih izmjena zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz proračuna RH. Temelj za donošenje ovih predloženih izmjena i dopuna zakona po hitnosti je u članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora, a imajući u vidu približavanje roka za održavanje izbora za lokalnu, područnu odnosno regionalnu samoupravu.

Mene zanima o tom zakonu pošto nisam ekspert, ako osoba ne počini kazneno djelo recimo dvije, tri godine … itd. jel se može opet kandidirati na lokanim izborima? Drugo pitanje, šta je za više razine jel se to odnosi na ljude čiji je dosje tamo u MUP-u u Beogradu koji su imali kodna imena kao ovaj Filter 57, Sova, Kolega, Degenerek itd. jel se oni mogu kandidirati na lokalnim izborima? Jer mi svi znamo da SDP nije predao osobne dosjee iz bivšeg sustava i to za mene je jedna zastrašujuća činjenica. I što je bio viši dužnosnik u tom bivšem sustavu imao je deblji dosje. To je sve frizirano. Nitko nije bio u UDBA-i, nitko nije bio doušnik, nitko nije bio u partiji i sad su preko noći svi postali sveci i svi se mogu kandidirati. A ja se pitam je li doušništvo otkucavanje nekoga tko je dobio dvije godine zatvora, jer taj čovjek koji je bio doušnik jel' se on može kandidirati na lokalnim izborima itd. Za mene je ovo samo jedna dimna zavjesa. Općenito u našem pravnom sustavu koji uopće ne funkcionira nema nikakvih kriterija ovdje. Imate čovjeka u diplomaciji koji je rekao da je radio za tajne službe druge države, radio je u Kanadi. Pa koje druge države? SFRJ! Molim odgovor na ta pitanja. Hvala. Odgovor na repliku. ja bih samo na jedan dio njegove replike odgovorila. A što se tiče brisanja iz kaznene evidencije, dakle propisan je također zakonom postupak brisanja iz kaznene evidencije kad se ispune ispune određeni uvjeti, tako da u tom slučaju nakon brisanja iz kaznene evidencije osoba dobiva uvjerenje da nije kažnjavana. Što se toga tiče nakon toga, dakle ispunjava uvjete da se može kandidirati. Hvala. Hvala vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Zastupnik Stevo Culej. Naravno da ću se složiti da oni koji su kažnjavani i koji su počinili neka djela da ne mogu nigdje se ni kandidirati, a pogotovo ne predstavljati nekoga. Ali sukladno članku 13. stavku 2. navedenog zakona birači ili političke stranke ne smiju za člana predstavničkog tijela jedinice, niti za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovoga zamjenika kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene uključujući tu i uvjetnu osudu na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom pa ide ubojstvo, teško ubojstvo, veleizdaja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, podrivanje vojne obrambene moći države, špijunaža, povreda ugleda Republike Hrvatske, ratni zločin. Ima tu svega i svačega navedenoga, a sve ono što je bitno u ovome zakonu, nismo li mi kao država koja je nedavno izašla iz rata i povukla je jako puno sa sobom onih koji imaju sve ove navedene epitete u sadržaju svojega životopisa. Pa smo isto tako i u ovome Hrvatskome saboru imali osobe koje su bile osumnjičene za najteže oblike ratnoga zločina i svega onog što sam naveo prije ovdje. Dakle, oni su ovdje sjedili sa nama u Hrvatskome saboru, predstavljali nekoga ili nešta. Predstavljali one koji su …/Govornik se ne razumije./… za najteže oblike pobune, izdaje svoje domovine Hrvatske. A ne mogu da se ne pitam ovim zakonom da li će biti spriječene Hrvatice i Hrvati Hrvatice i Hrvati koji će se moguće kandidirati ili imati ambiciju da se kandidiraju u svojim gradovima, mjestima za načelnika, donačelnika ili bilo koju drugu službu u korist svojega grada ili svoje domovine a neće moći zato što je u nekom vremenu, neke vlade, nekog pravosuđa, organa prisile MUP-a okarakteriziralo kao rušitelje, kao napadače, kao one nasilnike koje je procesuirala po nekome diktatu, po nekome svom sudu, svome nahođenju mada su se oni samo borili za istinu. Imamo jednu grupaciju u Vukovaru, gradu Heroju kako volimo mi svi to reći, jednu grupaciju građana koja je proistekla iz Domovinskog rata. Zove se Stožer za obranu grada Vukovara koji je borio se protiv jedne protu ustavne odluke u svome gradu, koji se borio da mora da preživi u tome gradu kada već pravda nije pa nisu htjeli trpiti odluke, pogrešne odluke nekih ljudi. Neće li ovim biti onemogućeno njima da u svome gradu u kojem su jedva preživjeli da se kandidiraju, da probaju voditi taj grad kao što su ga i branili za razliku od onih koji su ga napadali. Dakle, imat ćemo situaciju da oni koji su napadali taj grad i kojima se sve oprošteno i koji su abolirani oni će se moći kandidirati i voditi taj grad moguće, dočim oni koji su bili zarobljeni, terorizirani, mučeni od tih istih oni neće moći. …/Govornik se ne razumije./… ne nalazi za shodno dovršiti istrage, procesuirati sve one koji su osumnjičeni, privesti licu pravde u koju se svi kunemo. Samim time njima omogućiti da se oni kandidiraju i da budu u vlasti. A ovi hrvatski branitelji koji su mukom jedva preživjeli, koji mogu i u današnje vrijeme stradavati pod pseudonimom „ubila ga rakija“. Sjetimo se samo Pajčića, maloljetnog hrvatskoga branitelja koji je stradao od represije potomka bivšeg neprijatelja kojega je uništio u njegovome gradu Vukovaru. Sjetimo se toga. O tome neće nitko govoriti. Časni branitelji Vukovara koji predstavljaju svoje udruge, koji predstavljaju svoj grad, ulicu, koji su prepoznati u svojim sredinama kao časni i pošteni ljudi oni se neće moći kandidirati jer im je netko u nekom vremenu stavio upitnik iznad njihovog imena i prezimena kao što im je nekad netko stavljo upitnik na Ovčari, Staićevu, Begejcima i drugim mjestima. Često govorim o ovome, često povezujem sve sa Domovinskim ratom, da bismo došli do današnjega vremena da bi rekli ovaj je kazneno gonjen, ovaj nije. Mi dobro znamo u Hrvatskoj zašto je neko kazneno gonjen, a zašto neko nije kazneno gonjen, progonjen niti osumnjičen. O našem pravosuđu pišu se knjige, crne knjige pravosuđa. Zamislite kolika knjiga bi došla iz Vukovara kada bi ti isti koji se neće moći kandidirati moguće na izborima, kavu bi oni knjigu mogli napisati o nekome koji se je kandidirao i koji je sjedio u Saboru. Zašto neko ima tu privilegiju da mu svaki puta bude sve oprošteno, a neko nema privilegiju da ima i pošteno suđenje u svojoj Hrvatskoj? Ne bih više vidim da ima par replika. Mogao bih još dva dana o ovom. Hvala vama. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prvi je zastupnik Darko Parić. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjednice. Kolega Culej. Razmišljao sam da li da se javim, ali ne želim s vama uopće polemizirati ali čito istine radi sam se javio za repliku. Naime, vi uvijek i često i danas spominjete to je zakon i odluku o ćirilici, istina zbog koje se javljam da nisu neki ljudi donijeli Zakon o ćirilici nego je HDZ donio Zakon o ćirilici. I na listi istih tih ljudi, istog tog HDZ-a vi ste ušli u ovaj Sabor na listi tih ljudi koji su donijeli Zakon o ćirilici. I nalazite se u Saboru već evo drugu godinu, ako se ne varam i drugu godinu sa istim tim ljudima odnosno HDZ-om ste na vlasti i još nikome od vas nije palo na pamet taj zakon koji vam toliko smeta da ga stavite van snage ili ga promijenite. Tako da opet kažem, zbilja ne želim polemizirati, ali istine radi nemojte govoriti neki ljudi, to je vrlo bliska povijest, sve je jasno. Ljudi s kojima vi sjedite na toj strani su svojim rukama, svojom većinom donijeli Zakon o ćirilici i ja smatram da je to dobar zakona, to je moje pravo i da ga je trebalo donijeti. Ali vi ako to ne smatrate ako svi ti ljudi tamo s kojima vi sjedite imaju takva mišljenja, pa pobogu ljudi promijenite ga ili prestanite govoriti o tome. Ali to je u najmanju ruku licemjerno cijelo vrijeme već evo godinu, drugu godinu u Saboru pričati istu stvar iz pozicije nekoga ko nešto može promijeniti. Evo. Hvala. Kažem ne želim polemizirati na tu temu, čisto istina, ništa više. **Opačić, Milanka (SDP)** Odgovor U božjem vrtu svega ima kako kažu. Kada pogledaš sve ove naše glave pa ne moramo mi svi isto razmišljati o nekim stvarima ni promišljati niti djelovati. Neko je u svojoj prošlosti djelovao na jedan način, neko djelovao na jedan način, neko je djelovao na drugi slagao se ili ne slagao s time. Ja neću reći da li je to dobro ili nije dobro što se tiče ćirilice u nekome gradu, ali u Vukovaru nije primjereno. To je grad najveće žrtve u Domovinskom ratu. Dobro znači i zna se šta je ta ćirilica nama donosila. Ja neću ulaziti u vaše privatluke one … i ostalo što ste pravili, to neka ostane za neki drugi puta, da ne polimiziramo dalje. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala. Sljedeća replika zastupnik Mladen Karlić. Hvala poštovana potpredsjednice. Gospodine Culej vi ste evo u nekoliko navrata u svom izlaganju govorili o pravdi, o nepravdi zapravo koja se događa, ja bih samo htio ovdje naglasiti još jednu veliku nepravdu koju smo doživjeli kao građani Vukovarsko-srijemske županije i velikog dijela 2/3 ove županije od Ministarstva pravosuđa u vrijeme SDP-ove vlade kada je sjedište Općinskog suda u Vinkovcima koje je imalo tradiciju 160 godina ukinuto i premješteno u Vukovar, iako taj Općinski sud u Vinkovcima obuhvaća 2/3 stanovništva, ima 2/3 sudaca i djelatnika i toliku toliku tradiciju u svom radu da nakon toga, a sa ciljem kao s idejom da se smanje troškovi zapravo se troškovi povećali, troškovi građanima, troškovi sucima, troškovi djelatnicima, tako da je Ministarstvo pravosuđa ovdje napravilo više štete u vrijeme SDP-a nego koristi. Evo raduje me da je upravo ovaj jedan mali segment da ćemo upravo ove potvrde o nekažnjavanju moći bar sada dobiti inače smo morali ići u Vukovar u sjedište suda do sada, a sada evo barem jedan mali neki način znak pažnje da smanjimo troškove građanima iz cijele Vukovarsko-srijemske županije. Hvala. **Opačić, Kolega Karliću, dolazite iz grada iz kojega i ja blisko sam, razumijete cijelu situaciju oko grada Vukovara. Neosporna je činjenica, a ja ću ovdje govoriti javno i više puta sam i govorio činjenica je ta koju vi svi jako dobro znate, ali zbog naše mladosti koja gore sjedi i oni koji nas gledaju moram govoriti o tome. Da se u Vukovaru u sudovima nalaze osobe koje su bile od '91. do 097. isti suci, isti suci koji nisu proganjali počinitelje ratnih zločina u Vukovaru, koji nisu progonili one u ono vrijeme kada su oni bili tamo od 091. do '97. nego su to promatrali kroz sljepačke naočale, nisu vidjeli šta se događa oko njih, nisu ni posumnjali, da bismo mi to i takove suce naslijedili i dan danas. Iz svog osobnog iskustva došao sam na sud kod suca u čijoj sam kući bio kada je gorila, upitao me je jesi ti onaj, reko jesam ali nisam ti ja zapalio kuću, tvoji su ti zapalili kuću, tvoji su ti ubili tvog brata. I ti kao Hrvat ideš kod takvoga suca i to je sudbina hrvatskih branitelja. Hrvatski branitelj kada dođe na sud on vidi onog istog suca koji mu je bio u slučaju kada je njemu suđeno, kada je bio proganjan. Hrvatski branitelj ne može si pomoći. Evo gospodin Fred je tu trebao bi znati i zna jako puno takvih slučajeva, da ne govorim kako se taj sudac zove. Glasnović. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani gospodine Culej, vi ste dokazali u tom izlaganju da je Hrvatska u jednom zagrljaju pravne paralize po pitanju sudaca. Nedavno je bio izvještaj iz SOA-e da imate 20 sudaca koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Tko su ti karakteri? O čemu mi govorimo, kakve kriterije? Hrvat koji hoće državljanstvo vani on treba dokazivat sve, krvna grupa, šta je radio. Njemu treba tri godine da dobije državljanstvo. Tri godine. To je namjerna sabotaža od bivših drugova koje oni neće te ljude ovde. Jer oni su napravili državu kao onu bivšu, što je oprostite njihova prčija. I ako mi ne iziđemo iz ove pravne paralize nas čeka scenario Paragvaj i Grčki scenario. kad govorimo ovdje o kriterijima tko se može kandidirat, pa kakva je ovo država? Imamo populacije Los Angelesa, ne možemo stvorit pravnu državu. Zakon mora vladat. A šta je sa onima 14 obitelji recimo koji imaju vani na bankovnim računima 1,7 milijardi kuna prebačeno vani i na tome zarađuju 50 milijuna kuna godišnje? Šta je od 2001. do desete imate podatke gdje je iz Hrvatske isisano 34 milijarde dolara, 300 bankovnih računa u Liechtensteinu. Jel' se takvi ljudi mogu kandidirat? I šta radi po tom pitanju USKOK, Državno odvjetništvo i druge službe koji moraju uvesti zakon ovdje? Gdje su ti jednostavni zakoni mehanizmi da se oni provode? Ovo je za mene paradajz Republika. Svaka čast oni koji su ginuli za nju, ali su predali državu trutovima, guzičarima i neradnicima. **Opačić, Milanka (SDP)** Gospodine Glasnović ja vam lijepo molim birajte riječi u Parlamentu. Molim vas! Kolega Culej imate li odgovor na repliku? **Culej, Stevo Ja razumijem kolegu Glasnovića koji emotivno nastupa u svojim istupima. I ja volim taj stil, jer taj stil je onaj neprijetvoran koji je iskren, istinit i koji zna šta je htio reći samo da li razumiju oni koji slušaju. Dakle u svakoj sredini postoje ljudi koji su prepoznati od svojega naroda. Taj isti narod te iste ljude želi vidjeti u Hrvatskome saboru, ali ti isti ljudi će biti onemogućeni moguće zbog onoga što je netko ciljano provodio procese prema njima, da bi ih onemogućio da se oni kandidiraju, da uopće predstavljaju svoj narod. Jer najlakše je obezglaviti narod sa njegovim istinskim predstavnicima i onda može sa njim radit šta hoćeš. To je poznato i kroz povijest od sječe knezovih glava, pa ne znam dokle. Uvijek su se birali oni čija je glava virila, koji su najistaknutiji, koji su se borili za interes naroda. Tako će moguće biti onemogućeni u svome djelovanju, napredovanju, predstavljanju svojega naroda, interesa sredine iz koje dolaze. Ti predstavnici, oni prepoznaju bit problema, srž problema. Oni prepoznaju bilo svojega naroda kako narod diše, šta narodu treba. Narodu ne treba puno, ali mu treba istine, čestitosti, poštenja, neprijetvornih predstavnika, državnika. Šta mu više treba? Malo rada i veselja šta bi rekli kruha i igara u neka vremena, a taj isti narod ukoliko ne bude imao svoje predstavnike, ukoliko ih budu predstavljali neki drugi koji nisu prepoznati od njih nema tu sreće. Sljedeća replika zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega Culej, vi ste u vašoj raspravi u jednom trenutku rekli da su ovdje u Saboru bili ljudi koji su bili ratni zločinci, koji nemaju po vašem tumačenju prava da budu u ovom Saboru. Ja ću reći znam na koga mislite i nije ni bitno, znamo obadvojica. Nije on ratni zločinac jer svih šest kaznenih prijava koje su bile protiv njega podignute su odbačene kao neosnovane. možemo pričati o emocijama, možemo nekog voljeti, ne voljeti, simpatizirati ili ne, ali govorimo činjenično. A to znači da ovaj zakon se odnosi na one koji su osuđeni. Dakle, te restrikcije se ne odnose na osobe koje su abolirane. Da vam kažem razlika između amnestije i abolicije u nekakvom pravnom i u praktičnom smislu je sljedeća. U amnestiji se oslobađaju, opraštaju se kazne koje su već osuđene, dakle izrečene onima koji su osuđeni. A u aboliciji to je jedan širi pojam i pravni, čak i sociološki koji su Amerikanci u građanskom ratu izmislili iz nekakvih društvenih i humanih razloga i u aboliciji se na neki način oslobađa od provođenja kaznene odgovornosti ali ne za djela ratnog zločina ili teškoga ili teškoga kriminala. Prema tome, svi koji su iz te partije koje je predsjednik Tuđman oslobodio abolicijom, abolirao, dakle oslobodio od eventualnog kaznenog progona a za koje je postojala osnovana sumnja da su počinili ratne zločine ili neka teška kaznena djela su i kažnjeni, procesuirani i kažnjeni. I oni nisu abolirani. I nemojmo baratati sa takvim činjenicama. Ja znam da je to populistički jako lijepo kad se kaže i čuje se aboliran itd. Dakle, nije isto biti amnestiran i aboliran. I ovaj zakon se ne odnosi na kategoriju aboliranih stanovnika Republike Hrvatske. **Opačić, Kolega Mile Horvat, ako me itko razumije u ovom Hrvatskom saboru onda ste to vi. I ja i vi se jako dobro razumijemo po tom pitanju. Ali ne mogu a da ne spomenem za sudjelovanje je bilo abolicija, a za djela ne ili nedjela. Hrvatsko pravosuđe iz tko zna kojih razloga je najsporije pravosuđe valjda u svijetu. Tako sporo pravosuđe nemamo nigdje. Imamo u tom pravosuđe ljude kojima možete deset puta reći istinu, a oni je neće shvatiti ni ono što ste uopće rekli jer oni imaju svoje mišljenje. Pa tako možemo jednoga Tomislava Merčepa osuditi na osnovu nečega i još sudac svoj vlastiti sud kaže njemu bio si na pogrešnoj strani. Na kojoj je to strani Tomislav Merčep trebao biti? Čovjek koji nije počinio osobno ni jedan zločin. Da li ga netko sumnjiči da je on počinio neki zločin? Ti si Peru Perića, Marka Markovića ili Jovu Jovića, ne, to kod Merčepa nema ali on je u Hrvatskoj presuđen. U zatvoru je umro Đuro Brodarac, a neko drugi i pored stotine svjedoka protiv njega optužnice se odbacuju. Zašto se odbacuju? Odbacuju se jer taj koji sluša tu optužnici ne vjeruje žrtvi nego vjeruje onom. Ja ne mogu a da ne pročitam i po peti put ću pročitat. Postavlja se pitanje zašto su sva svjedočenja očevidaca o doktoru Vojislavu Stanimiroviću bezvrijedna kao primjerice Slavice Popović supruge hrvatskog branitelja Marijana Popovića koga je ranjenoga skrivala nekoliko dana. Po njezinu iskazu u kuću je došao dr. Vojislav Stanimirović i doslovce joj rekao, Slavice gdje ti je Marijan mi ga već tri dana tražimo,

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena državna tajnice. Evo ja želim zapravo izreći riječi vezano za izmjene ovoga zakona, apsolutno ga podržavam i mislim da je to jedan dobar korak približavanja onih stvari koje nam pravosuđe treba pružiti, približavanja toga građanima jer naprosto doista kada pogledamo ljudi koji su morali odlazit u centre sudova ili u ministarstvo da bi dobili ta uvjerenja ili potvrde o nekažnjavanju koja sada trebaju naravno u većem broju jer se bliže lokalni izbori, ljudi da bi sudjelovali u lokalnim izborima moraju to prilagati kao dokumentaciju. I stoga mogućnost da se to obavi u stalnoj službi izvan sjedišta suda, u sjedištu suda da se to obavi putem aplikacije e-Građani to je zaista jedan dobar iskorak i to treba biti primjer gdje pravosuđe, pa ne samo pravosuđe zapravo i cijela naša javna uprava treba ići. Što više e-programa, što više digitalizacije, što više komunikacije putem putem računala to je ono što nam treba i tu ćemo ubrzati sve te postupke, olakšat ćemo građanima ali olakšati ćemo i tim našim javnopravnim tijelima i sudovima i svim drugim državnim tijelima koji će imati sve na jednom mjestu. Bilo je čak i govora primjerice ovršni postupak u Sloveniji, postoji jedan sud ovršni u Sloveniji koji radi isključivo na ovaj način. Tu se prijedlog ne znam za donošenje rješenja ovrsi podnosi digitalnim putem, nikakvi prilozi papirnati ne idu nego to dođe tamo u jedan centar i oni u tom centru donesu rješenje, isprintaju ga, pošalju ga van i tek ako neko žalbu uloži tada se otvara postupak, tada idu papiri. A sve ovo u digitalnom obliku čuva se i to je zaista sjajno. Ovdje je bilo otvoreno, evo kolega Karlić je govorio o pitanju Općinskog suda u Vukovaru i Vinkovcima, ja hoću reći da smo mi prošli jednu racionalizaciju mreže sudova u RH i sjećam se da je to jedan od važnih bio uvjeta da zatvorimo pregovore u poglavlju 23, da ta naša mreža bude racionalnija. Šta to znači? To znači, imali smo nekada veliki, zaista veliki broj sudova, bilo je 108 općinskih sudova u RH, prekršajnih, državnih odvjetništava i to je zaista bilo teško raditi u takvim sudovima. Bilo je sudova u Ličko-senjskoj županiji pet općinskih sudova, svaki sud ima jednog suca i taj jedan sudac je trebao raditi i kaznene predmete i građanske predmete i radne predmete i nasljedne, znači morao je znati sve što je naravno nemoguće. I tada smo prišli nekoj prvoj racionalizaciji gdje smo spojili te sudove, uvijek smo govorili da težište nije na ukidanju nego da je to na spajanju. Pa smo sa tog broja 108 došli na 67, ali smo tamo gdje je bilo sjedište suda uvijek smo ostavljali ili stalnu službu ako je bilo uvjeta ili smo otvarali mogućnost onih sudačkih dana da dođe sudac iz centra i da jednom tjedno ili već kolika je potreba da on ureduje i da obavi određene poslove, da građani ne moraju ići tamo. Onda smo u drugom koraku još to više racionalizirali i stvorili jedne veće centre što mislim da je dobro jer u većem centru, u većem sudu moguće je suce specijalizirati, dakle moguće je imati specijaliste za kazneno, za građansko, za nasljedno i taj sudac specijalista on je puno kompetentniji u toj vrsti predmeta koju vodi i radi. A šta to znači? To znači da su njegovi predmeti kada ga on završi i donese presudu da to ima bolju opstojnost na višim sudovima da te žalbe neće vraćati predmet na ponovno suđenje, tu dobivamo kvalitetu, dobivamo brzinu. I ono što nam u cijeloj toj priči zaista manjka, ali svake godine to ide naprijed, nema dvojbe, je ta digitalizacija jer imamo sjajni program eSpis je sada uveden i na Vrhovni sud koji je poprilično zatrpan sa predmetima revizije, ali eSpis je jedna aplikacija upravljanja tim predmetima, što mislim da će svakako doprinijeti. Pozdravljam i najave Pozdravljam i najave vezano za zemljišne knjige, mi imamo onaj program na kojem se dugo godina radilo u kojem su se zajedničkom informacijskom sustavu gdje su se sjedinjavali podaci o nekretninama koje vodi katastar i podaci o nekretninama koje vodi zemljišne knjige na jednom mjestu. dualizam tih registara, znači jednu vrstu vodi katastar, a to je oblik i kategorija same čestice, a vlasnička i druga stvarna prava se vode u zemljišnim knjigama. E sada sjedinjavanjem toga u jednu bazu i također otvaranje mogućnosti da građani danas sutra mogu izvaditi sami vlasnički list da dođu bilo gdje u Hrvatsku da nekakvim uređajima mogu doći do tog podatka, bitno će olakšati i rad državnih tijela da ne moraju zaprimati stalno stranke, nego da se to može jednim elektroničkim putem i to je u svakom slučaju put kojim treba ići i vidim da ministarstvo u tom smislu zapravo djeluje i da ima prijedloge. Stoga evo ovaj zakon znači na neki način malu decentralizaciju, da ministarstvo je spustilo ove neke funkcije koje ima samo ono, da ih je disperziralo i na stalne službe izvan sjedišta dakle suda i na i na ove same novo osnovane veće centre. Evo podupirem ovaj zakon i mislim da je to dobar iskorak i da u tom smjeru treba dalje ići. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Nekoliko replika na vaše izlaganje. Prva replika zastupnik Darko Parić. Zahvaljujem gospodine potpredsjednice. Kolega Bošnjakoviću slažem se u potpunosti sa vama u prvom dijelu izlaganja kad ste pričali o informatizaciji, odnosno digitalizaciji i to je sadašnjost, budućnost i definitivno nema šanse da izbjegnemo tako nešto. I digitalizacija je nešto što je uistinu neophodno, što je super i što nam treba. Najbanalnija stvar ako ništa bilo koji oblik informatizacije on-line dokumenata, procesa ili kako god smanjuje redove čekanja na šalterima najmanju ruku. Do danas imate negdje oko 350 tisuća korisnika sustava e-Građani, stotine tisuća tih elektroničkih dokumenata je izdano. To je znači stotine tisuća osoba manje koja je bila na šalterima, koja je tražila neki dokument. To je stotina tisuća manje postupaka postupaka koje su naši službenici odradili. To je stotine tisuća manje papira koji su isprintani i tu su deseci, stotine tisuća ili kako god hoćete milijuni kuna koji su u međuvremenu ušteđeni da ne budu potrošeni na nešto što se može odradit vrlo jednostavno. postoji jedan problem u cijeloj toj priči kojeg smo u ovom momentu u principu dionici svi na neki način. Džaba nam sva informatizacija ako građani ne znaju da ona postoji ako je ne koriste. Kao što rekoh, mi imamo danas koliko mi je poznato po zadnjim podacima službenim iz Ministarstva uprave negdje oko 350000 korisnika sustava e-Građani. Istovremeno imamo preko milijun korisnika sustava Internet bankarstva. Znači postoji jedan ogroman nerazmjer između ljudi koji koriste Internet bankarstvo i oni koji koriste državno Internet bankarstvo, recite to kako hoćete. definitivno ovi koji koriste Internet bankarstvo su sposobni koristiti i jedno i drugo i očito im to odgovara. Prema tome, moja replika je u stvari i zahtjev i vama i državnoj tajnici i svima nama ovdje da pokušamo što više učiniti toga kako bi promovirali elektroničke usluge države i kako bi naši građani što više postali svjesni postojanja alternativnog načina rješavanja njihovih usluga. I u principu na taj način država … …/Upadica Opačić: Vrijeme./… Evo završavam. Parić u potpunosti ste u pravu. Ovo je budućnost zapravo sustave ovakve uvoditi u sve segmente javne uprave, ali ima tu još jedan mali problemčić a to su novci. To je sve iznimno skupo od samog implementiranja toga sutra, oni koraci održavanja koji je isto jako skupo zapravo. Pa onda one licence za same software. To su sve poprilično velika ulaganja i to je jedan proces koji poprilično dugo traje. I na kraju krajeva to mi možemo zakonom reći, propisati. Ali ovo što ste rekli ako građani nisu upoznati sa tim nema puno koristi od toga. Dakle, to je sve zajedno jedan proces koji zahtjeva velika zapravo materijalna sredstva i financijska. Hvala. Sljedeća replika zastupnica Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Bošnjaković u svojem izlaganju govorili ste dosta o benefitima izdavanja potvrda predviđenih dopunama ovog zakona, a to je putem aplikacije e-Građanin. Naravno da se slažem sa vama u tom pogledu i mislim da bi zaista u vrlo skoroj budućnosti trebali omogućiti da se u svim slučajevima izdavanja i ostalih uvjerenja od strane sudova u Republici Hrvatskoj ta praksa proširi pogotovo na primjer svakodnevno naši sugrađani podižu potvrde o nekažnjavanju koje su im potrebne radi prijave na natječaje za radna mjesta, zatim ispunjavanje uvjeta za imenovanje uprave u trgovačkim društvima i Znamo da su rokovi u kojim se pribavljaju takva uvjerenja uvijek ograničeni i upravo iz tih razloga potrebno je omogućiti što brže dobivanje ovih uvjerenja. Govorili ste i o izmjeni mreže sudova u neposrednoj prošlosti kod nas u Republici Hrvatskoj gdje poznato ukinuti su mnogi sudovi, otvorene su stalne službe. Ali u budućnosti je tendencija i ukidanja stalnih službi, pa me zanima šta mislite u pogledu toga pogotovo zato što u svim tim manjim sredinama građani onda imaju dodatne troškove, putne troškove kada trebaju ostvariti neka prava na I upravo zato mislim da je omogućavanje dobivanja svih uvjerenja od strane sudova putem aplikacije e-Građanin nužna radi smanjenja svih troškova za naše sugrađane u tom pogledu. Hvala vam. Hvala lijepa kolegice Jelkovac. Evo i ovaj zakon zapravo u ovom članku 14d. u stavku 6. kaže da izdavanje potvrde i uvjerenja je oslobođeno na ovaj način, znači oslobođeno je plaćanja pristojbi. Dakle, jeftinije je za građane. U duhu ovoga što je kolega Parić rekao, evo pozivamo građane da koriste ovaj institut jer je to jeftinije naprosto i za njih. Nema pristojbi i to je sasvim sigurno dobro. Što se tiče ovog drugog dijela vezano za mrežu sudova u svakom slučaju ja se zalažem i to smo zapravo radili i podržali smo kad je i Vlada SDP-a to napravila racionalizacija mreže na način da se otvaraju i osnivaju veći centri u okviru kojih je moguća specijalizacija sudaca. Međutim, opet moramo imati jednu ravnotežu, jedan balans, to znači pravosuđe mora bit dostupno našim građanima, a to je upravo putem stalnih službi izvan sjedišta suda. Tamo gdje ima dovoljan broj predmeta da može određeni broj sudaca bit stalno zapravo svaki dan tamo i određena infrastruktura, tamo ima smisla imat stalnu službu i izvan sjedišta suda. A tamo gdje to nije moguće opet da idemo građanima na ruku mogući je institut sudačkih dana. To znači u nekom manjem mjestu gdje je nekad bio sud nema predmeta da bi bila svaki dan rasprave ali možda ima da to bude dva put mjesečno i dva put mjesečno sudac može doć zakazat rasprave, ljudi dolaze, svjedoci dolaze i time smo uštedili građanima da ne moraju putovati, da ne moraju imati troškove i mislim da u tom smjeru treba djelovati. Ali potrebno je naći taj balans između stvaranja većih centara i osnivanja ovih manjih gdje smo više na dispoziciji građanima. Ja znam bio je jedan veliki prigovor jer gradovi su rekli zašto mi sada gubimo sud, Marija Terezija nam je dala vi nam sada oduzimate, ali znate vi ne radite niti vrtić tamo gdje nema djece. Tako i ovdje, ne možete imati sud ako nema predmeta. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Sljedeća replika, zastupnik Ivica Mišić. Poštovani kolega Bošnjakoviću. Pričali ste o racionalizaciji, a ja ću se malo vratiti na našu Slavoniju i Vinkovce i sud koji ste prebacili u Vukovar što je kolega Karlić govorio. ne vidim tu ni brzinu ni dobru racionalizaciju suda kad vi dobro poznajte pošto ste iz toga kraja, da su Vinkovci jedan centar i Vukovara i Županje i svih okolnih da je većini građana bliže Vinkovci nego Vukovar, a da ne kažemo o sudu koji je 160 godina bio prisutan u jednom gradu i sada ste odnijeli u Vukovar. Smatram da je to jedna pogreška, pošto ste sada na vlasti jer svi griješimo prema tome mogli bi ovaj sud vratiti ponovno u Vinkovce i racionalnije bi bilo za građane, bilo bi jeftinije putovanje građana. Vi znate da se sve produžava za 20km ako krenemo od Županje, a 60% građana je naslonjeno na Vinkovce, a Vukovar je kako dobro znamo uz Dunav koji je daleko dalji i sucima i odvjetnicima, a i građanima koji trebaju otići u sud. Pa vas molim da se na taj način, da malo uzmete u obzir to i da probate to riješiti. I još jednu stvar postavljam pitanje kada se otvori arhiva i kada se vidi koji su ljudi bili suradnici određenih struktura koji su radili protiv građana Hrvatske države da li se i ti ljudi mogu danas sutra kandidirati za bilo koje mjesto u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. pristupali ovome, to je napravljeno u onom razdoblju '11.-'15. Ja se s vama slažem da je tu trebalo možda odvagnuti da li je potrebno to spojiti u jedan sud jer u svakom slučaju to je jedan sud ali ima i stalnu službu izvan sjedišta suda. on je i u Vukovaru i u Vinkovcima samo se radi o tome da je sudska uprava. Ali što se dostupnosti građana tiče to ne bi smjelo biti problema jer tu sigurno ima predmeta ili stalnu službu ali u svakom slučaju ta dva suda mislim da nikakva zapreka ne bi bila i ministarstvo će sigurno to u narednom u narednom razdoblju izanalizirati da vidi koliki je broj predmeta koje su vrste predmeta, da li to ima smisla imati oba suda ili jedan veći sud koji ima jednu snažnu stalnu službu izvan sjedišta suda. Što se tiče arhive i što se tiče ovih izbora, Izbornim zakonom je sve regulirano tko može sudjelovati, tko ne može tako da s te strane tu vam nemam šta više dodati u odnosu na ono što smo već i rekli. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Sljedeća replika zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bošnjaković, kao što je ovdje već bilo rečeno i od prethodnih replika ni ja ne dijelim ovo vaše mišljenje da je racionalizacija sudova donijela nešto dobro. I kada bi sada išli pitati ne samo čelnike lokalnih samouprava koji su kao što ste i sami rekli to isticali kao jedan od velikih problema, vjerujem da bi i građani u velikoj mjeri pa i sve one zanimanja koja prate sudove rekli da im to nije baš donijelo nešto jako dobro. I ja moram ovdje naglasiti da mi nažalost od '93. godine stalno nešto racionaliziramo i stalno nećemo sagledati da se život odvija u svim dijelovima Hrvatske i da je svako ukidanje neke državne institucije na nekom prostoru ustvari ukidanje jednog dijela života tog prostora. Sa sudovima je to posebno naglašeno. I bojim se da ako nastavimo dalje ekonomsku racionalizaciju sudova, pa i drugih naravno svih službi, da ćemo mi lijepo, uredno pomagati gašenju života u svim tim prostorima i seliti ljude u neka centralna mjesta, stvarati neke nove centre jer znate kada se sudovi presele onda i odvjetnički uredi idu za njima pa već i tu imamo problema. A da ne govorim da u stalnoj službi u manjim sudovima danas u principu suci vrlo teško dolaze, teško se dobija uopće mjesto za novo zapošljavanje i većinom svi ti suci žele otići u neke veće sudove. izaziva jedan veliki problem i on će u budućnosti biti jako izražen. život se mijenja. Nekad su neka središta bila kako bih rekao, veća u povijesti, imali su puno veće preferencije, puno više se toga održavalo, međutim život se promijenio i neke stvari su se preselili na druga mjesta. Mi smo imali zapravo oko milijun i pol neriješenih predmeta na sudovima, danas ih je tu negdje oko 500 tisuća. Mislim da je puno pripomoglo upravo ta racionalizacija jer reći ću vam na jednom jednostavnom primjeru, ako imate suca jednim sucem znači vi morate plaćati prostor, vi morate plaćati sve one pomoćne radnike, a on recimo nema dnevno niti jedan jedini predmet koji treba riješiti. I to smo napravili u jednoj županiji gdje je bilo pet takvih sudova, spojili smo ih u jedan sud, ti suci su se mogli specijalizirati jedan za građansko, jedan za jedan za radno, jedan za nasljedno i oni su hodali po toj županiji po istim tim mjestima gdje su bili sami, ali kada se skupio dovoljan broj predmeta on je bio jedan u tom mjestu, a drugi dan je bio u drugom mjestu. Mi smo zapravo mogli postići puno bolju iskorištenost i samih tih ljudi da bolje funkcioniraju unutar sustava. Tako da, nismo to mi izmislili. Rascjepkana mreža ljudi nedovoljno iskorišteni i zapravo neefikasni. Tako da ovo možda mi ne vidimo i na pravosuđe će uvijek biti primjedbi. Na kraju krajeva u postupcima sudjeluju dvije stranke jedna mora izgubiti, jedna će dobiti. Ova koja izgubi naravno da će širit loš glas. Ali digitalizacija, racionalizacija to su vrlo važne zapravo smjernice za dalje. Hvala vam. I još jedna replika na vaše izlaganje zastupnik Anđelko Stričak. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice, kolegice i kolege. Kolega Bošnjakoviću pa sami ste o tome pričali. Intencija svih državnih institucija je digitalizacija da podaci budu što jeftiniji i dostupniji našim građanima. Kad govorimo o zaštiti naravno da moramo voditi brigu o tome da se ti podaci ne zloupotrebljavaju pogotovo ako su ti podaci iz kaznenih evidencija. Naime, nakon što osuđenik izvrši kaznu on je slobodan građanin i mora biti koristan član društva. Međutim, pitanje je na kojoj poziciji može biti koristan član društva. Recimo u Varaždinskoj županiji imamo jedan primjer gdje postoje, znači neke informacije da je jedan od direktora Gradskog komunalnog društva prije par godina bio osuđen i izvršio kaznu zbog gospodarskog kriminaliteta. I sad se postavlja pitanje da li netko tko je bio suđen za gospodarski kriminalitet može biti direktor Gradskog komunalnog društva. Naravno da je bilo o toj temi priče i na sjednicama Županijske skupštine, međutim mi dan danas nismo dobili odgovor na to. Smatram da bi u takvim slučajevima, znači županijski vijećnici, općinski, gradski ako traže takve podatke trebali ih i dobiti. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Odgovor na repliku. Dražen (HDZ)** Naravno da Zakonom o trgovačkim društvima su propisani uvjeti zapravo za imenovanje članova uprava i onih odgovornih ljudi koji vode ta trgovačka društva, a još pobliže znači samim aktima tih društava. Mislim da županijska, pa i gradska razina, dakle vijećnici svakako da trebaju dobit podatke o ispunjavanju uvjeta tih ljudi koji su imenovani na takve ili izabrani na takve funkcije. Pa evo vidite i mi sada mijenjamo Zakon o izborima gdje uvodimo nekakve puno strože kriterije tko se može uopće kandidirati ako je počinio nekakva kaznena djela da spriječimo znači djelovanje takvih ljudi koji su opterećeni sa nekakvim takvim činjenicama. Hvala